Сабанов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Чавдар Велинов; Велинов; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; Иванов; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Стоян Мирчев; Мирчев; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Георги Гьоков; Гьоков; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов.

Имате 10 минути на разположение,

и фрапиращи неравенства, това може би е най-съдбовният за България въпрос и преодоляването на негативните последствия и тенденции от него е от жизнено важно значение за страната ни. Стратегии, планове, статистики, доклади, анализи и какво ли още не, на световни, европейски и български официални институции, на експерти и корифеи в областта, и така нататък, сочат, че демографският проблем е общоевропейски. Статистиката, която се изготвя, се изнася по скоро, и размерите на проблема са крайно обезпокоителни. Населението на нашия континент драстично намалява и тенденциите са към задълбочаване на кризата. Европа има демографски проблем, но успява да го решава по-успешно от България. Трябва да сме наясно, че нацията ни се топи с всяка изминала година с най-бързи темпове в света. Като народ, като нация имаме много проблеми, но най-големият ни проблем е демографската катастрофа. Наясно ли сме обаче, и даваме ли си сметка, какви са размерите на тази катастрофа, и че скоро, много скоро, връщане назад няма да има?! Началото на демографските проблеми в България датират още с интензифициране на процесите на индустриализация и урбанизация у нас. Това води до миграция от селото към града, но по-големият проблем е, че води до промяна в поведението и начина на живот на милиони български граждани граждани и още по-лошо – променя ценностната им система, което пък се отразява върху демографското им поведение и се отразява върху бъдещия модел на семейството в България. Въпреки това до средата на миналия век населението нараства средногодишно между 1,5% и 2% и това в началото и това в началото е не само заради високите стойности на раждаемост, средно 4–5 деца в семейството, но и заради емиграцията на бежанци от други балкански страни към България и това продължава до 1989 г. От 1989 г. до 2013 г., само за 25 години, населението на България намалява от от близо 9 милиона на малко над 7 милиона. За този кратък период България намаля с около 2 милиона българи с близо 20%, тоест средно около 70 хиляди българи годишно, все едно всяка година населението на един голям град по нашите стандарти е изчезвало, един голям град е заличаван от картата на България, и всичко това без някакви сериозни причини като война, масова епидемия, природни катаклизми или нещо друго подобно. В края на 2016 г. по данни на Статистическия институт сме 7 милиона 101 хиляди

Ако в края на миналия век, и първите години на настоящия, намаляването на българското население се дължи основно на силно отрицателното миграционно салдо, то в последните години определено се дължи на отрицателните стойности при естествения му прираст. Това се определя от експертите като депопулация. България е сред страните в света с най-нисък коефициент на раждаемост. Според данни на Статистическия институт броят на живородените деца през 2015 г. е 65 950 или коефициентът на раждаемост е 9,2 промила. без малко да отбележим исторически антирекорд за най-малко родени деца през годината, откакто се води статистика по този показател в България. Живородените деца през тази година са 64 984, тоест малко леко сме над 1997 г., която държи първото място в отрицателна класация за най-малко родени 64 125. Освен това България е с най-висока смъртност в Европейския съюз и с най-ниската продължителност на живота. Основна причина за това са социално значими заболявания – сърдечно-съдови, диабет, хипертония, инфаркти, инсулти и злокачествени образования. Харчат се огромни пари за здравеопазване без видими резултати. Имаме най-лошото здравеопазване в Европа. Втората причина е затрудненият достъп до и без това лошо здравеопазване на най-нискодоходните групи. Проблем е, че около 20% от населението нямат здравни осигуровки. Тази група не ползва услугите на личен лекар, не провежда профилактични прегледи и няма ресурс да плаща медицинските услуги. Останалата част от населението независимо, че е здравно осигурено, плаща за здравни услуги с лични средства и то в размери невиждани и нечувани за Европа. Профилактиката, доболничната медицинска помощ, детското, майчинското и училищното здравеопазване, адаптирана подготовка на лекари-специалисти спрямо заболеваемостта в страната и по региони, развитието на алтернативните извънболнични грижи тотално липсват или не са на необходимото ниво, въпреки че те са предпоставка и условия, които могат да доведат до положителни резултати, що се отнася до здравето и продължителността на живота. Проблем представлява и застаряването на населението. Немалък принос за обезлюдяването на България и застаряването на населението има и емиграцията. Поради една или друга причина бяха принудени да емигрират близо два милиона души, за да търсят работа в чужбина. Това е сериозен проблем и защо една държава –членка на Европейския съюз, допуска това да се случи, е предмет на сериозни анализи и дебати. Фактът, че повече от милион – милион и двеста и петдесет хиляди от тях са млади, образовани хора, за чието образование, квалификация и подготовка страната ни е отделила, по сметки на експерти, повече от 120 млрд. лв. – все хора в трудоспособна възраст, които са жизнената сила на нацията, а държавата не успява да ги задържи да работят за за България. Намаляването на населението у нас е съпроводено и с друго негативно явление – с концентрацията на население в шестте най-големи града в България: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Там вече живеят над 35% от българите, а неравномерното разпределение става проблем и за ефективното усвояване на ресурсите в една голяма част от територията на България, която на практика е обезлюдена. В последните години темпът на намаляване на населението е леко спаднал на около 0,4% годишно, но не заради някакви специални мерки от управляващите, а заради намалената емиграция, защото вече липсва демографски ресурс за нея. Няма съмнение, че картината е апокалиптична и България се очертава като страна с най-лошите демографски показатели в Европейския съюз. Ясно е, че сме шампиони по темпове на намаляване на населението и всички прогнози не ни дават и капка основание за оптимизъм. За етническата структура на българското население нито тогава, нито сега, ми се мисли и ми се повдига въпросът, защото близо 50% от новородените българчета през последните години не са етнически българи, което отново е сериозен проблем и ще доведе доведе до момент, в който ще е трудно да твърдим, че това е българска държава. Наистина става актуален въпросът за физическото съществуване на българската държава, защото в средата на настоящия век населението й ще има коренно различна, и дори религиозна структура и облик, и всичко това за сметка на българския етнос. Няма човек, който да не е наясно, че България я грози опасност и е наложително да се предприемат мерки за смекчаване и впоследствие преодоляване на проблема. Няма трезво мислещ човек, който да не е наясно, че без спешни, макар и закъснели мерки, ни очакват още по-драматични социални и икономически проблеми. Бързо намаляващото население става проблем и е предпоставка за забавяне на темповете за социалното и икономическото ни развитие, за развитието на вътрешния пазар и за невъзможността да се осигурява работна ръка за икономиката ни. В много сфери на българската икономика има затруднения при набирането на работна ръка и ще има още по-големи в бъдеще. Трябва да сте наясно, уважаеми народни представители, че демографският проблем е заплаха. Заплаха е за националната ни сигурност, защото неминуемо води след себе си отслабване на държавата в политическо, икономическо, а със сигурност и във военно отношение. Заплаха за икономиката и развитието ни, заради сериозните сериозните настоящи и най-вече бъдещи проблеми при осигуряването на работна ръка за икономиката ни. Заплаха за социалната ни система, заради застаряването на населението и нарастване на социалните плащания през бюджета, което затруднява и ще затруднява икономическия ни растеж. Заплаха, заради намаляване на научния ни, икономически, творчески, културен и всякакъв друг потенциал. В демографската политика бързи решения, разбира се, няма, но е необходимо да се предприемат в съкратени срокове, последователни и целенасочени, най-вече решителни, нищо, че са относително закъснели, ако трябва дори и непопулярни решения и мерки, които ефективно да въздействат върху негативните тенденции, които влошават демографските характеристики, а резултатите ще очакваме да се появят най-рано след около десетина години. Ако щете ме наречете черноглед и предубеден, но аз до момента не виждам такива мерки да се прилагат от управляващите, или ако има такива, то те не дават очакваните резултати. Може да говорим с часове за последствията от демографската криза и катастрофа, въпросът е, да не си останем само с говоренето. От отговора на моето питане от страна на господин Вицепремиера аз усетих загрижеността му, но не останах с впечатление за цялостна адекватност на предприеманите мерки, доколкото ги има въобще. Не останах с впечатлението, че се знае какво се прави в джунглата на това управление. Останах обаче с впечатлението, че сега управляващите се опитват да решават проблема с демографската криза с предизвикване на емигрантски поток към България към България от трети страни първоначално като работна ръка, като се облекчава наемането на чужденци на работни места в българската икономика, а впоследствие с даване на българско гражданство. Не критикувам тези мерки, стига да не бъде застрашен българският пазар на труда, тоест да са изградени такива механизми, които да гарантират работните места преди всичко за българи. Наред с това не смятам, че този подход ще сработи, защото в момента България не може да предоставя атрактивни условия на труд и заплащане, които да привличат наистина квалифицирана работна ръка. Просто България ще бъде ползвана като междинна спирка по пътя за Европа. Няма я политиката по насърчаване на раждаемостта. С какво можем да се похвалим в тази посока? С атрактивни обезщетения…

С адекватна данъчна политика към младите семейства ли? С огромни заплати на стартиращи в трудовата си дейност младежи ли? Не! Далеч сме от истината. Затова сме по-зле от останалите страни в Европа. Истината е, че нямаме ясно формулирана ясна и ефективна демографска политика и ако я имаме въобще тя е сбъркана. А за решение в демографията ни е необходима коренно различна от досегашната политика. Тя трябва да е ефективна, комплексна, целенасочена, консенсусна, политика от страна на държавата чрез нейните органи и социални институции, или политика от страна на Народното събрание, изразяваща се в адекватни адекватни законодателни решения. Няма да пропусна, че имаме Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България. Смятам, че ако изхождаме от това изпълняват ли се дейности по стратегията, можем да сме снизходителни и с половин уста да кажем: защото те формално сигурно наистина се изпълняват. Покрай тази стратегия се предприемат мерки, които обаче не дават желания резултат и затова демографската криза в България вече не е криза, а катастрофа в контекста на близкото и по-далечно бъдеще на страната ни. А резултатите от стратегията с две думи са: от ден на ден по-добре, от година на година – по-зле. Даже и вицепремиерът по демографска политика не може да каже, че има някакъв видим напредък, защото фактите го опровергават. Затова, ако имаме уважение към себе си като институция, трябва да признаем, че стратегията не работи и ни е нужно нещо друго, по-ефективно, което да създава идеологически, правни, финансови и социални предпоставки за задействане на такива мерки и програми, касаещи раждаемостта и семействата, здравето и продължителността на живота на хората, емиграцията и имиграцията, и редица други аспекти за възходящо демографско развитие. Затова като първи стъпки в тази посока от парламентарната група на „БСП за България“ предлагаме на Народното събрание да възложи на Министерския съвет в срок до 15 декември 2017 г. – считайте това, господин Председател, за редакционна поправка в предложението за решение – да се изготви и внесе в Народното събрание документи, упоменати в предложението за решението, което предстои да гласуваме. Аз съм в очакване на един стойностен и адекватен дебат по проблема, защото е наистина сериозен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Гьоков. Това беше представянето на предложението за

процедура сме по разискване и вземане на решение по предложен проект. Един от вносителите ни запозна с питането. Продължаваме с разисквания по време, определено за парламентарните групи, както следва: парламентарната група на ГЕРБ – 19 минути, „БСП 16 минути, част от които вече беше употребено, „Обединени патриоти – НФСБ, „Атака“ и ВМРО“ – 8 минути, „Движение за права и свободи“ – 7 минути, „Воля“ – 5 минути, нечленуващи в парламентарни групи народни представители – 5 минути. Всичко 60 минути разисквания. Времето, което има господин Симеонов по негово желание, е извън този час за разисквания. Разискванията – напомням – се провеждат само по темата на питането и неговия отговор. Могат да се правят предложения за промени в предложените решения. След приключване на разискванията ще преминем към гласуване на три внесени проекта за решения, съгласно чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105 от Правилника, по реда на тяхното постъпване, а това са: Проект за решение, внесен от 66 народни представители от парламентарната група на „БСП за първи по време; Проект за решение, внесен от 6 народни представители от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, регистриран като следващо предложение; и на трето място, Проект за решение, внесен от 10 народни представители от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.

1. Възлага на Министерския съвет до 31 декември 2017 г. да изработи и внесе в Народното събрание краткосрочни и дългосрочни мерки в рамките на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г. 2. Министерският съвет в срок до 31 март 2018 г. да представи в Народното събрание информация за изпълнението на плана за 2017 г. на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България.“ Уважаеми колеги, най-впечатляващо определение за демографска политика е, че демографията е политика на политиките. Това е мултидисциплинарен феномен с хоризонтални измерения във всички секторни политики. настоящата дискусия е особено важно обективно да оценим сегашните проблеми, да посочим причините, довели до тази катастрофална ситуация и да набележим мерки за преодоляване на днешната нерадостна демографска картина. Изключително важен и актуален е въпросът: кой може да реализира необходимите политики? Според нас успешна демографска политика с дълъг хоризонт могат да провеждат системните партии, които са освободени от изкушението да етнизират този национален проблем, защото участието на крайни формации във вземането на решения, свързани с демографията, неминуемо създава напрежение, несигурност и дискредитира в голяма степен разбирането, че българската нация представлява букет от етноси и че всички, родени на тази земя, сме и ще бъдем равноправни български граждани. Демографски проблем с прояви на криза има не само в България, в цяла Европа, но картината в България се различава съществено – докато в Европейския съюз населението застарява, в България към този негативен показател се прибавя и втори, а именно, че намалява със застрашителни темпове. През последните 25 години населението в България намалява с около 2 милиона или по около 80 хиляди годишно, което прави по около 9-10 човека на час. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече години са близо милион и половина – 20,7% от населението. Тревожна е тенденцията при възпроизводството на трудоспособното население. Съотношението между броя на влизащи и излизащи в и от трудоспособна възраст показва, че през 2016 г. 100 излизащи биват замествани от 63 влизащи. Само преди 15 години този показател е бил в съотношение 100 на 124. При тази стряскаща картина сме в очакване на драматични икономически и социални катаклизми със сериозен фискален натиск върху публични финанси. Кои са причините, довели до този резултат и с какви политики и инструменти можем да променим тези неблагоприятни тенденции? На първо място, ниската раждаемост. Тя не може да бъде преодоляна само с финансови стимули. Спорно е насърчаването на тридетния модел, при положение че статистиката отчита тотален коефициент на плодовитост: жени във фертилна възраст при 2016 г. – 1,54. През 2010 г. този показател е бил 1,49. Ако направим задълбочен анализ на графиката на раждаемостта и на тенденциите в динамичен ред, ще видим, че раждаемостта се увеличава не когато се увеличават социалните придобивки, а когато има очаквания за икономическа и социална стабилност. без сериозен икономически ръст на базата на инвестиции, без адекватна политика по доходите, без нормално функциониращ пазар на труда, без резултатни реформи в образованието и здравеопазването, трудно можем да разчитаме на рязък скок на раждаемостта. На второ място, високата смъртност – обща, в това число детска и перинатална детска смъртност. Увеличаването на средствата за финансиране на сектора за здравеопазване, за съжаление, не кореспондират с по-добро здраве на нацията. На трето място, проблемът емиграция. От 1990 г. до днес вследствие на емиграция населението в страната е намаляло с около 7%. Емигрират младите, изтичат образованите, обезлюдяват се цели региони от страната. Уважаеми колеги, днес е предизвикана една целенасочена, смислена дискусия по политики с надеждата да признаем, че имаме страховит проблем – сложна, тежка демографска ситуация. Наша е отговорността да приемем краткосрочни и дългосрочни мерки, надпартийни, държавнически, с висока степен на съгласие, за да има приемственост, независимо от това кой през следващите години ще управлява страната. И не на последно място, да не забравяме, че мерките, които предприемаме днес, ще дадат резултат след десет и повече години. Надяваме се да подкрепите нашия Проект за решение, който е изготвен с намерението да има повече прозрачност и яснота на взетите мерки, отчета за тяхното изпълнение и постигнатите резултати. Благодаря за вниманието. По третия проект някой от вносителите ще вземе ли отношение да го представи? Заповядайте за становище. Това е Проект за решение, внесен от парламентарната група на партия ГЕРБ. подписан от народните представители от парламентарната група на ГЕРБ и парламентарната група на „Обединени патриоти“ във връзка с разискванията по питане от народния представител Георги Гьоков към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, относно политика за решаване на демографските проблеми на страната. Демографската политика на България трябва да бъде национален приоритет за десетилетия напред. Мерките по демографската политика са комплексни и хоризонтални. Те зависят от усилието на правителството, всички министерства, гражданските организации, социалните партньори и могат да дадат резултати след години, когато се натрупат ефекти от подходящите секторни политики. В проекта на решение, който предлагаме, са застъпени три важни предложения, свързани с предоставяне на информация в Народното събрание от Министерския съвет относно политиката за решаване на демографските проблеми в България. Първото ни предложение е: „Възлага на Министерския съвет на Република България в срок до 30 ноември 2017 г. да внесе в Народното събрание Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие

2017 г. Той дава изчерпателна рамка за предприетите комплексни действия и мерки в отговор на демографските предизвикателства, заложени в демографската стратегия. В условията на намаляване и застаряване на населението и на работната сила резерви за постигане на балансирано демографско развитие има не само в мерките за повишаване на раждаемостта, намаляване на смъртността и разумното управление на миграционните процеси, процеси, но и в мерки, свързани с развитието на качеството на човешките ресурси, повишаване на квалификацията, подобряване на образователния и здравния статус, уменията и мобилността на пазара на труда. Ключов елемент в българската демографска политика е развитието и повишаването на качествените характеристики на човешкия капитал, стандарта и качеството на живот. Като положителни тенденции през 2016 г. са отбелязани: намаляването на детската смъртност; задържането на тоталния коефициент на плодовитост на нива, близки до средното за страните – членки на Европейския съюз; намаляването броя на починалите лица и коефициента на обща смъртност; увеличаването на очакваната средна продължителност на живота; подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот. В Отчета е направен преглед на мерките и дейностите, предприети и изпълнявани през 2016 г. от отговорните институции, граждански организации, социални партньори и академичната общност в подкрепа на изпълнението на държавната демографска политика. Акцентира се върху конкретни задачи, мерки и дейности за реализиране на стратегическите приоритети, които се предприемат и изпълняват в 12 основни направления. В изготвянето на Отчета е включена информация от министерства, държавни и изпълнителни агенции, агенции, НОИ, НЗОК, НСИ, Евростат, ООН, Европейската комисия и други. Второто ни предложение е свързано с възлагане на Министерския съвет на Република България в срок до 31 януари 2018 г. да изготви и внесе в Народното събрание Отчет за изпълнение на дейностите по мерките и преодоляване на демографската криза в България от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. Защо е важен този Отчет? Защото той ще представи обхватна информация относно изпълнението на мерките за ограничаване на негативните демографски тенденции, в това число повишаване на раждаемостта, намаляване на младежката емиграция, балансирана имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес, и овладяване на негативните демографски процеси. Отчетът ще включи информация за предприетите действия на правителството за изпълнение на следните цели: 1. забавяне на негативните демографски процеси, свързани с намаляването на броя на населението, с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия 2. създаване на условия за раждане, отглеждане, възпитание и социална реализация на деца в предвидима и сигурна семейна и обществена среда; среда; 3. оптимизиране дейността на Центъра за асистирана репродукция; 4. подобряване на майчиното и детското здравеопазване; 5. насърчаване на активния живот на възрастните хора; на възрастните хора; 6. създаване на условия за равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот; и не на последно място – подобряване ефективността на процесите по предоставяне на българско българско гражданство, осигуряване на подбор и приемане на имигранти, които са способни да се интегрират и реализират в приоритетни за развитието и благосъстоянието на страната области, в това число използване на демографския потенциал на традиционните български общности в чужбина. Третото ни предложение: Възлага на Министерския съвет на Република България в срок до 31 март 2018 г. да изготви и представи пред Народното събрание прогноза за демографското развитие на Република България до 2040 г. Прогнозата за развитие на населението до 2040 г. е необходима, за да се набележат и предприемат точни, навременни и адекватни действия и за по-ефективно управление на демографските процеси,

инерционния и трудно обратим характер на демографските промени и тенденции в България, подобно на много други страни от Европейския съюз, официалните прогнози за развитие на населението в следващите десетилетия не са благоприятни. Затова е изключително важно постигането на дългосрочно политическо съгласие за изпълнение на набелязаните мерки, смекчаващи негативните демографски въздействия върху всички сфери и области на обществения живот. Институтът за изследване на населението и човека към БАН изпълнява проект „Мерки за преодоляване на демографската криза“, като водещ изпълнител по проекта, възложен с Постановление на Министерския съвет № 347 от 8 декември 2016 г. Според сключения договор проектът включва три етапа. Целта на проекта е да предложи конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на България по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина – раждаемост, смъртност, вътрешна и външна миграция, да предложи сценарий за развитието на населението в средносрочна перспектива с акцент върху измененията в числеността на работната сила и предложи мерки за оптимизиране на демографското възпроизводство, които са в основата които са в основата на изготвените научни анализи и прогнози. Уважаеми колеги, демографските проблеми у нас са натрупани с десетилетия. Те не могат да бъдат решени за няколко години – необходим е продължителен период от време. Когато говорим за демографския фактор, всички тук трябва да си дадем ясна сметка, че това е политика за 30 – 40 години напред. Въпросът, който поставихте за разискване тук, в залата, е сериозен и се надявам днес да чуем и водим смислен, експертен дебат,

По всяко време господин Симеонов може да вземе думата, разбира се.

прогнозни данни на различни институции населението на България през 2020 г. ще бъде под 7 милиона, а през 2040 г. – около 6 милиона, като някои прогнози дават малко над 6, други малко под 6. Отмина времето, когато демографската политика се отъждествяваше единствено и само с предприемане на мерки за повишаване на раждаемостта. Тази политика е съотносима с целия жизнен цикъл на човека, с потребностите, с очакванията, с проблемите на всеки етап от неговия живот, а не само с раждаемостта. В условията на продължаваща икономическа и социална трансформация при трайно и необратимо, поне през следващите няколко десетилетия, намаляване и остаряване на населението демографският дебат несъмнено трябва да включва не само темата за раждаемостта, смъртността и емиграцията, но и темите, свързани с качеството на живот, с ефективността на работната сила. В Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на Република България са посочени 12 основни демографски приоритета. Ще изброя само някои от тях: насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда за благоприятно раждане, отглеждане и възпитание на деца; подобряване на репродуктивното здраве на населението; подобряване на общата демографска информираност и сексуална репродуктивна култура; подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата преждевременна детска и майчина смъртност; разработване на адекватна миграционна и имиграционна политика; политика; разработване на национална концепция за активен живот на възрастните хора; а също и въвеждане на задължителна оценка за въздействието върху демографското развитие на населението и качеството на човешкия капитал на всеки нов, изменен или допълнен нормативен акт на държавата.

и за апаратура, и за лекарства, и за труд. Ще дам само един пример: през 1960 г. средната продължителност на живота в България е била 65 години, през 2000 е била 70, през 2012 е 74.

По отношение на първото направление бих искал да отбележа, че за 2017 г. има утвърдена програма в рамките на бюджетния план за семейни помощи за деца, като там са включени средства над 5 млн. 700 хил. лв. Тук са включени всички еднократни парични помощи – за бременност, за раждане на дете, за отглеждане на близнаци, за обучение и така нататък, както и месечни помощи за отглеждане на дете, месечни помощи за отглеждане до завършване на средно образование, като бих искал да подчертая, че повечето от тези помощи се полагат, независимо от дохода, тоест бенефициенти са всички български граждани, които отговарят на условията. Друго финансово подпомагане представляват обезщетенията по Кодекса за социално осигуряване за майчинство, което не е малко като сума и като възможност. Предоставят се и финансови средства по реда на Закона за закрила на детето. Данъчните преференции в Закона за данъците върху доходите на физическите лица също са

По отношение на подпомагането при съвместяване на родителството с трудовите функции също имаме нормативни условия – да се насърчават работодателите за разкриване на работни места и за наемане на безработни лица, самотни самотни родители или майки – осиновителки на деца. Знаете за привилегиите на бременните по Кодекса на труда, за отпуските и така нататък. По отношение на образованието, здравеопазването и социалното развитие на децата са заложени профилактични прегледи в рамките на Националната здравноосигурителна каса, има специална програма „Детско здравеопазване“. По отношение на подобряване на репродуктивното здраве на населението се осигуряват медицински грижи за бременни и родилки, наблюдение по програма „Майчино здравеопазване“. Има и профилактични прегледи по отношение на децата над 18 години. Изброих тези мерки, за да покажа, че по отношение на нормативното осигуряване на изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на Република България е направено много. Практически по всички тези 12 направления има мерки, които са осигурени с нормативна база. Демографските промени – ниска раждаемост, висока смъртност, намаляване и застаряване на населението, високи миграционни потоци, имат икономическо и финансово отражение и измерение. Те се отразяват пряко върху устойчивостта на икономиката, върху стабилността на социалните системи – пенсионна, здравна и образователна, системата на социално подпомагане. Затова е важно Затова е важно в дългосрочен план да има държавна намеса по отношение на промяна на тенденциите, защото в противен случай биха били застрашени и публичните финанси. Направленията, в които трябва да се работи, са: постигане на високо качество на човешкия капитал, висока производителност и продуктивност на труда, съчетани с нарастване на доходите, високи технологии, иновации, развитие на икономиката и производство на висока добавена стойност. С оглед на казаното дотук смятам, че е редно да поискаме информация за изпълнението на мерките за преодоляване на демографската криза и оценка на тяхната ефективност. Благодаря Ви, господин Тошев. Има ли реплики към изказването на господин Тошев? Няма. Желаещи за изказване? Заповядайте, госпожо Янкова.

Уважаеми господин Председател, господин Заместник-председател на Министерския съвет, госпожи и господа народни представители! Ще доразвия мотивите към нашето питане от един друг поглед на демографските причини и проблеми в страната, от погледа на какво се случва, ако погледнем нещата от регионалната позиция в нашата страна. Цели региони безспорно се обезлюдяват – това го усещаме всички. Особено това звучи с голяма сила – Северозападът е най-бедният регион в България по статистика на Европейския съюз. Към този регион се присъединяват и планински, полупланински, Странджа-Сакар, Родопите, а може би знаем, че с отрицателен прираст са всички области – естествено отрицателен, с изключение на София, която има около 15,8 на хиляда прираст, и Варненска област. Уважаеми колеги, знаем какво се случва в страната след 1989 г. – повече от 185 селища изчезнаха, обезлюдени Паралелно с това сигурно всички си даваме сметка, че от 5329 населени места повече от 1262 са с население от 10 до 99 човека. Ние си даваме сметка, че всичките тези причини като социална бедност, здравеопазване – като съвременно развитие на България, действително сме в една нова качествена ситуация. Но според мен следва да подчертаем, че демографската катастрофа на България освен своите количествени характеристики, които тук многократно коментирахме, има и своите качествени характеристики с различни регионални измерения. спокойно можем да кажем, че количествените и качествени характеристики, които настъпиха в страната в следствие на демографската катастрофа, довеждат до една дисфункционалност на социално-икономическото и техно-иновативното развитие на съвременна България. Паралелно с това мисля, че в този смисъл нашата страна функционира във все по-тесен ракурс на технически, икономически, интелектуален и социален потенциал. И ако не вземем мерки – с изключително голям ангажимент сте, господин Заместник-председател на Министерския съвет, в момента на изпитание е и самото правителство, че демографската криза може да стане демографска катастрофа. За нас има три групи причини и ние се надяваме, че Вие ще ги отчетете в последващите мерки в работата на правителството и в дейността на функционирането на държавата. Първата причина, това безспорно е раждаемостта, смъртността, загубата на жени във фертилна възраст, масовата имиграция и другите процеси, които се случват и тук на Балканите. Непреки причини има, спор няма – застаряването, бедността, безработицата, социалните болести. Изключително важно е да отчетем социалните неравенства. обаче една изключително важна причина, която, волю или неволю, няма как да я прескочим. Уважаеми колеги, след 1989 г. – по осъзнати или неосъзнати причини, ние влязохме в един друг свят. Едни казват: на пазарното стопанство, други казват, че влязохме в неолибералната социално-икономическа и политическа система. Това си даде ефекта на демографската криза. Ние стигнахме до определени дълбоки неравенства, до обедняване. И тук вече е въпросът за един национален дебат, който ние, социалистите, водим на нашите конгреси, водим го с българското общество, за това как да функционира съвременна България оттук насетне, как да функционира като развитие и като възможности? Защото, спор няма – можем да кажем, че бедността следва да се разбира не само като ниско трудово възнаграждение, но бедността, обедняването, стесняват все повече социалните и професионални възможности за гражданска и обществена реализация на хората в България. И това е една причина за перспективата на нашата страна. Паралелно с това знаем, че голяма група от българите отидоха в чужбина по свой избор. Да, те имат своето право, но ние тук си даваме сметка – и ние сме хората, които трябва да създадем средата в България, по какъв начин българите могат занапред да реализират своя потенциал в полза на българското общество – виждат ли такъв път, виждат ли такова място, имат ли такава възможност? Поради тази причина ние искаме да се обърнем към Вас: разглеждайки внимателно предложенията, които сме направили в следствие предложението на групата народни представители за решение, за нас е изключително важно ние като парламент, правителството – дай Боже, да може, да създадем позитивна алтернатива за развитието на страната. Готови сме да влезем в такъв дебат, но по същество. Позитивна алтернатива, за да може тази трагична демографска картина да не отиде към демографска катастрофа. Ние знаем, че влошените количествени и качествени характеристики на населението в България няма да дават възможност занапред, а това вече се констатира от всички, да може да функционира българската държава и държавност като социално-икономическо и като държавно-политическо възпроизводство. Ние знаем какво е състоянието на хората, на тяхната професионална ангажираност, на образованието, на здравния статус. смятаме, че стратегията за демографското възраждане на България – така би трябвало да бъде реализирана, трябва да бъде с основен акцент „Социално-икономически мероприятия”. Социално-икономически мероприятия на базата на възгледа за модерна, съвременна България, на базата на развитието на съвременните технологии и модерното земеделие, животновъдство, българското село да се възроди, а не да имаме възможности и да даваме право да имаме един избран кмет и да се обезсилва енергията на хората, които живеят. В нашия възглед, уважаеми госпожи и господа народни представители, представители, в предложенията, които правим, се обръщаме действително да се направи оценка в т. 1 за въздействието на нормативната уредба на основните причини – национални, регионални и секторни. Но ние не бихме искали всяко ведомство да има стратегия, да се съберат на един междуведомствен съвет и там да кажат: да, всяка стратегия се развива, и да не води до никакво развитие на самата страна. Паралелно с това по отношение на мерките в краткосрочен и средносрочен план. Вижте предложенията, които вчера и миналия ден нашата група е внесла в Закона за бюджета. В краткосрочен план с този бюджет за изравняване на неравенствата, помислете, трябва ли да останем със същата данъчна база и данъчно облагане? По отношение на здравеопазването, трябва ли да стоим с този модел? Той полезен ли е? По отношение на образованието – заданието на държавата към образованието: към средното, към висшето, към науката, за модерна България държавата какво задание е направила и има ли изобщо такова задание, за да може по този начин да се окомплектова развитието на страната? По отношение на целенасоченото въздействие към определени региони. Ние предлагаме фонд „Индустрия“ и предлагаме фонд „Регионално въздействие“. Не мога да разбера, вие бягате от целенасочени инвестиции в определени региони! Тук препоръчваме, когато се формират и представят в Народното събрание мерките и действията за преодоляване на демографската криза в краткосрочен и средносрочен план, да ги видим всичките тези въпроси в комплекс. И накрая. За нас сигурност, трудовата интеграция и социална сигурност, но в основата е пакетът от мерки за социалната перспектива, за социалното и икономическо развитие на страната. Това е проблемът! Задача на деня! Ние не бива да замитаме тази тема със стратегийки, доклади, материалчета. Мисля, господин Заместник-председател на Министерския съвет, че Вашата роля е ключова в Министерския съвет. Заемете Ние ще Ви подкрепим, но въпросът е: отчетете и предложенията, които Левицата прави. Те са полезни за последващото развитие на България. Благодаря. Има ли реплики към изказването на народния представител Дора Янкова? Няма. Заповядайте

въпросът определено не се политизира, а се поставят наболелите теми пред обществото. Безспорно проблемът с демографската катастрофа – нека да я наричаме така, е изключителен проблем и той може би е най-важният, който стои пред държавата. Ние утре може да сме по-богати, България може да просперира, може да постигаме големи успехи във всички жизнени поприща, но когато българският народ се стопява и когато изчезва, смятам, всички трябва да сме отговорни пред това. Бяха направени правилните констатации, че България е страната с най-ниска раждаемост и най-висока смъртност в Европейския съюз, че тя е с най-голяма заболеваемост, бяха посочени големите регионални диспропорции. Всички сме свидетели на това, че София и няколко – може би два или три града, има положително развитие през последните 25 – 28 години, но всички останали региони и населени места в страната наистина са потърпевши от демографската катастрофа. По прогнозните изследвания през 2050 г. България ще бъде под 5 милиона души. Това наистина е страшно! Ние говорим тук за огромните промени, които настъпват в демографски, в етнически, в социален, в образователен аспект, проблемите с трудовата заетост, тъй като все по-трудно се намират хора, особено от професии, които са необходими за развитието на българската икономика, и определено трябва да се вземат спешни мерки. За съжаление, уважаеми колеги, не посочваме отговорността за това, което се случи. Смятам, че през годините на прехода демографската политика на всички български правителства не беше адекватна. През големи периоди се проявяваше незаинтересованост по този проблем. Той въобще не се поставяше нито на дискусия, нито нещо конкретно да се върши по него. Когато имаше все пак дебат, той беше свързан с констатации. Да, отчитаха се резултати, посочваха се проблемите, но почти нищо не се случваше за разрешаването им. Няма как и да приемем подхода, говорейки за демографска катастрофа, да се изсипват безцелно едни средства, които с нищо да не подобряват демографското състояние в страната, а много пъти се действаше точно по този начин – на парче и без цялостна стратегия. Разбира се, има и сполучливи примери, които можем да дадем. Макар и спорадични, до момента доста успешни се указаха мерките за създаване на Национален фонд „Инвитро“ или общински фондове за асистирана репродукция, които подпомагат семейства, които имат репродуктивни проблеми. В крайна сметка, това обикновено са високообразовани семейства, с висше образование, които наистина са един демографски потенциал, който всяка една страна иска да развива. Мерките за стимулиране на отговорното родителство са изключително важни и ние трябва да се насочим натам. Тук не говорим за количествени показатели, за цифри – колко трябва да бъде населението на България, говорим все пак и за държавна политика, която търси начин да се развива българското общество във възходяща линия. Смятам, уважаеми колеги, че няма нужда повече от констатации, няма нужда да правим някакви заклинания от трибуната на Народното събрание, а има нужда от конкретни мерки. И, слава Богу, настоящото правителство, разбира се, с огромната роля в тази посока на „Обединени патриоти“, предлага конкретни мерки за справяне с демографската катастрофа и ние може да назовем някои от тях. Те, разбира се, не са плод само на наши идеи, наши идеи, те са плод и на взаимстван опит от други държави. Много добър е примерът с Унгария. Мярката за отпускане на еднократни помощи за раждане на трето дете, например в Унгария, колеги, е 32 хил. евро за всяко семейство, което има трето дете.

В тази посока може да посочим и мерките с отпускане на специална месечна помощ за раждането на трето дете; за предоставяне на нисколихвени или безлихвени жилищни заеми за млади семейства; за отпускане на такива за семейства в студентска възраст, които се обучават, или за семейства с висше образование; предоставяне на възможности и на финансови кредити на български младежи, които се обучават по професии в България или в чужбина, които са необходими за българската икономика. И не на последно място, въвеждане на модерна имиграционна политика. Ние тук говорим за наличието на огромни резерви от представители на българските общности в чужбина, в Украйна, в Молдова – това са изключително трудолюбиви които искат, имат възможности и желаят своето развитие, за които дори жизненият стандарт в България е доста по-висок от страните, където живеят, и биха били изключително добър потенциал за нас. Разбира се, не трябва да пренебрегваме и общностите от Балканите, Западните покрайнини, Албания, Македония. Смятам, че до момента, в настоящия мандат са направени, при предишното Народно събрание са гласувани мерки, които са в подкрепа на моите думи. Например: издаването на документи за българско гражданство; увеличаването на приема на българи от чужбина в българските висши учебни заведения; увеличаването на стипендиите. Тези хора не идват тук, за да увиснат на врата на социалната система на България. Обикновено тези българи от чужбина идват и стават отлични специалисти. С високото си образование се вливат в българската икономика и спомагат за просперитета на нашата държава. Образованието е изключително важно и аз затова отворих и тази тема. В този смисъл трябва да приветстваме опитите на Министерството на образованието и науката да задържа децата в училище. Огромен проблем е, че много български деца остават извън системата на образованието, не получават никакви възможности след това да бъдат конкурентни на пазара на труда. Вие сами може да си дадете отговора с какви дейности могат да се занимават, след като нямат образование. Затова смятам и тази мярка за изключително успешна. Уважаеми колеги, в заключение на това, което казвам, приветстваме опитите на настоящото правителство

демографският потенциал на една нация се развива със столетия, а нашата нация е претърпяла много големи крушения в предишни времена и в последните 28 години. Смятам, че, ако ние като отговорни български граждани, не предприемем нещо конкретно в този момент, наистина утре ще бъде късно. Благодаря Ви, за вниманието. Благодаря Ви, господин Богданов. Има ли реплики към изказването на народния представител Красимир Богданов? Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания? Заповядайте, проф. Михайлов, имате думата. Заповядайте, проф. Михайлов,

Смятам, че днешният ден е изключително сериозен по отношение на вниманието на колегите от уважаваната аудитория към този дебат, тъй като той касае бъдещето на страната като цяло. Внимателно се запознах с Проекта на Министерския съвет за средносрочни и краткосрочни промени в областта на демографската политика. Той е написан доста професионално. Ще си позволя тук, във Ваше присъствие да цитирам една мисъл, която много ме обезпокои – на страница 78. Тя звучи буквално така: „Обществото следва да бъде подготвено да приеме намаляването и застаряването на населението, като неизбежна даденост“, край на цитата. Ако в един Проект на Министерския съвет се предлага подобна констатация, след многото аргументирани от двете страни на залата предложения и тревогите, които бяха изказани във връзка с демографската ситуация в България, аз мисля, че в този документ който с усилията на всички парламентарни групи и на Министерския съвет, трябва да бъде сериозно преосмислен като извод и действително променен. Понеже имам много малко време, бих се обърнал само към проблемите на здравеопазването. Без да ги сканирам, мога само да споделя, че в нито един показател от тези, по които се отчита необходимостта на здравеопазването, като започнем с обща смъртност; коефициент на ранна смъртност; детска смъртност, перинатална смъртност и данни за репродуктивност на населението, независимо че подобряваме своите показатели през последните 10 години, което е съвсем нормално за страна, която е членка на Европейския съюз, оставаме все още на много, много далечно ниво от това на средноевропейския гражданин. Това личи и независимо от така поднесените през последните 24 часа данни за увеличаване на средната продължителност на живота на населението в България, тя изостава средно с четири години от тази в Европейския съюз. За да не влизам в другите проблеми на образованието, което е много сериозен проблем в подготвения от Министерския съвет Проект, много добре се представят някои от тревожните тенденции и особено сред ромското население, където над две трети от населението между 16 и 24 години нито работи, нито желае да работи, нито желае да бъде обучавано, аз бих си позволил да поискам от Вас най-любезно да чуя Вашето мнение, тъй като представеният ни отчет преди месец – месец и нещо, за интеграцията на ромското население в България по моя скромна преценка, като лекар и като народен представител, беше с незадоволителен резултат. Какво е Вашето мнение за тази Програма, която е от много сериозно значение, при положение че ромското население представлява 10% в момента? Тенденциите, които сполучливо очертаха колегите изказали се преди мен, говорят, че цялата вътрешна структура на населението през следващите 15 години ще бъде сериозно променено. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Има ли реплики към изказването на проф. Михайлов? Няма реплики. Други желаещи за изказване народни представители?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Доклади и анализи на световни европейски официални институции сочат, че демографският проблем е общоевропейски проблем. Числата, които се изнасят, са крайно обезпокоителни за институциите на Европейския съюз. Според изследванията на ООН населението на нашия континент се топи драстично и тенденциите са към задълбочаване на кризата. Негативните тенденции в развитието на демографските процеси последните десетилетия и настъпилите изменения в броя и структурите на населението оказват силно влияние върху функционирането на основни системи на обществото: икономическа, образователна, здравноосигурителна, пенсионноосигурителна, система за социална защита, пазара на труда и други. В същото време характеристиките на икономическата и социална среда се отразяват в голяма степен върху демографското развитие. Взаимодействието между тези процеси е предизвикателство за всяко едно управление. Министерството на труда и социалната политика ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на демографското развитие, както и дейността на анализиране, оценяване, прогнозиране на демографските процеси в сътрудничеството си с други държавни органи, социални партньори и неправителствени организации, изпълнявайки дейности за организацията на координацията и мониторинга по демографска политика, което се изразява в поддържане на инстуционална рамка и национален механизъм за изпълнение на политиката. Осъществява координацията и ръководството на Междуведомствената работна група по демографски въпроси, в които участват представители на ключови държавни ведомства: Национален статистически институт, Национален осигурителен институт, Български Червен кръст, Национално сдружение на общините в Република България, неправителствени организации. Изготвят се ежегодни мониторингови доклади, в които се интегрира информация от националната статистика, административна информация и данни от социологически проучвания. Националният механизъм за координация и мониторинг на изпълнението на хоризонталната междуинституционална и междусекторна демографска политика бе усъвършенстван и чрез създаване на Национален съвет по демографска политика. Текущата демографска ситуация в Република България се характеризира с продължаващо намаляваща раждаемост, задържащо се високо равнище на общата смъртност, намаляване и застаряване на населението. Съществена роля играе и миграцията.

585 са живородените. В сравнение с предходната година, броят на живородените е увеличен с 1007. През 2016 г. в страната са регистрирани 65 хиляди 446 родени деца, като от тях 64 хил. 984 са живородени. В сравнение с 2014 г. броят на живородените намалява с 2601 деца. Коефициентът на общата раждаемост през 2016 г. е 9,1 на 1000. В България се забелязва тенденция към увеличаване средната възраст на майките, които раждат. До 2020 г. е предвидено, че тя ще се задържи в областта между 26 и 28 години, а след това даже ще има и леко повишаване на средната възраст – около 30 години. Значим социален риск крият също изключително ранните раждания на момичета под 15-годишна възраст, както и ранните раждания на девойки между 15 и 19 години. Тези случаи се нуждаят от специално внимание и превенция от страна на държавата. Необходимо е да се повиши и сексуално-репродуктивната култура на тийнейджърите в училищата. От 2007 г. до 2014 г. са родени 2912 деца от майки на възраст под 15 години, през 2014 г. майките под 15 години са 320. Става дума за раждане на първо дете, а за седем майки под 15 години – за раждане на второ дете. Ключов момент за решаване на демографските проблеми в страната е осигуряването на достъп до качествено образование. Майките, които раждат в България, трябва да бъдат образовани, за да предадат това и на децата си. Това е основният път за увеличаване качеството на човешкия капитал в страната. Затова обаче не е нужно да се задейства само Министерството на образованието. Социалното ведомство играе роля в партньорство с другите министерства трябва да изготви механизъм, по който да стимулира раждаемостта. А за да се насърчат по-образованите, системата ще трябва да работи така, че да дава повече на тези, които получават повече. Така останалите също ще могат да бъдат насърчавани да се трудят повече. Ще се спра и на смъртността. През 2016 г. тя е 107 580 души, коефициентът на обща смъртност е 15,1 на хиляда. Спрямо предната година броят на умрелите се намалява с 2537, или това е 2,3%. Като положителни тенденции през 2016 г. могат да бъдат отбелязани намаляването на детската смъртност, намаляването броя на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, увеличаване на очакваната средна продължителност на живота.

устойчив брой, тоест прирастът да бъде около нулата. Това е процес обаче, който ще се случи в следващите 10 – 15 години. Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване. Средната възраст на населението в България е сред най-високите не само в Европейския съюз, но и в света. Средната възраст на населението нараства устойчиво,

на живот общо за населението на страната, изчислена през периода 2014 – 2016 г., е 74,7 години. спрямо периода 2013 – 2015 г. се е увеличила с 0,2 години. Трябва да се спра и на проблема с миграцията. Той също е много важен за намаляване броя на населението, като най-голям брой на миграцията е бил в периода 2000 Много е направено, много се прави, но процесът на спиране на този демографски срив е твърде бавен. Ще посоча само някои от мерките: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Работа“ – осигурява трудова заетост на 10 хиляди дълготрайни безработни, както и осигурява обучение, повишаване на квалификацията; „Родители в заетост“ – дава възможност на родители да растат кариерно, тя е на стойност 20 милиона; лични асистенти, увеличаващи се помощи за деца. Всичко това са мерки, които са предприети

Има ли реплики към изказването на народния представител? Не виждам. Желаещи народни представители? Заповядайте, господин Карадайъ, за изказване. Благодаря Ви, господин Председател. В приоритетите за управление пише: приемане на система от мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции. До момента система от мерки не е приета, не е и представяна! Сега ще докажа това твърдение. В Програмата за управление е записано: ограничаване на негативните демографски тенденции, в това число повишаване на раждаемостта, намаляване на младежката емиграция, балансирана имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес. Звучи добре по европейски, но какво следва? Следва дешифровка в отговора по питането на господин Гьоков от предишното заседание. Представени са шест мерки като решение: Първа – финансова помощ за трето дете само на отговорни родители, които нямат нарушения на своите задължения към първите си две деца. (Шум и реплики.) Противозаконна, необичайна, неадекватна, нелогична и твърде, твърде тревожна. Кой и как дефинира отговорни родители, преценява нарушения на задължения? Не е дешифрирано напълно, но прозира в отговора на следващия въпрос в същото заседание от миналата седмица, цитирам: „когато става въпрос за деца на малцинства, при които и родителските грижи не са на това ниво – традиционното.“ Втора мярка – месечна финансова помощ за трето дете до навършване на пълнолетие. Отпуска се също на отговорни родители. Повече от абсурдно предложение! Трета – жилищни заеми: нисколихвени, безлихвени. Не е ясно, но отговорът няма за цел да е прецизен, коректен, държавнически. Отговорът цели да се обещае нещо. Какво значение има, нали не се носи отговорност?

предполагам, имате предвид имиграционна политика с поставяне на условие и критерий за подбор на потенциални „емигранти“ е записано, сигурно става въпрос за имигранти. Целта е увеличаване на числеността на българското население, като изрично в отговора се уточнява, че българите от нашата историческа диаспора имат предимство по показателя „способност за интегриране“. Ясен знак за етнически подбор! Обидно е да се коментира и е излишно да се търси държавническият подход при решаването на проблема с демографската катастрофа. Без коментар ще оставя самодоволната констатация, че туристическият сезон е спасен от 3 – 4 хиляди наши сънародници от българската диаспора, защото е нямало кой да работи. Ако това не е признание за истински провал на правителството, то поне е пълен провал с избора на въпросното лице за вицепремиер. Кой може да посочи обосновка – нормална и логична, против способността за интеграция априори на български граждани от друг етнически произход, родени и изгонени по политически или икономически причини от родината си? Къде са мерките към българските граждани от друг етнически произход, различен от българския, за българските граждани от Турция? Но ние тях не само че не ги каним, но ги блъскаме и бием на границата. Българската нация е букет от етноси и българският етнически модел отчита това. Имайки предвид кой представя отговора, всичко това се очакваше и можеше да се прогнозира, но тези отговори нямат нищо общо нито с писаните приоритети, нито с Управленска програма, нито със Стратегията, ако изобщо е известна на въпросния вицепремиер. Само за този отговор дори нямате място във властта! А може би истината е съвсем различна – записва се едно за пред Европа, но дешифровката и изпълнението се предоставя удобно на националистите и проблемът с демографската криза се решава по сталински – няма човек, няма проблем! Както се подразбира, на свободни работни места няма да бъдат назначавани български граждани от небългарски етнически произход, като се приложат от държавата и от бизнеса по-специални критерии и по специален подход – последното е цитат от стенограмата – българско гражданство няма да получават, независимо от връзката със земя, дори родени в страната или техните наследници. Тях ще ги смачкате! Но думата ми е за демографската политика на правителството – има ли такава изобщо? Въпросът към ГЕРБ е: има ли правителството демографска политика, отрича ли се българският етнически модел, чиято основа е реална интеграция, съхранявайки идентичността, а не разделение и автономия? Да повторя за тези, които не са разбрали: не автономия, а реална интеграция. Цялостната политика на днешната власт е политика на двойните, различните стандарти, включително и за морала осъден за ксенофобия, етническа омраза, отговаря за демографската политика. Ярък цинизъм! Много се наслушахме как незаконните постройки трябва да се премахнат. Но кои постройки, или по-скоро чии?! Не и свързани с въпросния вицепремиер строежи, нищо че има съдебни решения за премахването им, защото явно законът не важи за него. А може би точно затова е във властта?! Отговорът на вицепремиера няма нищо допирно с държавническа политика и ако това е правителството, то няма право да ни управлява, още повече при председателството. По дефиниция демографската политика е система от закони, икономически и социални мерки на държавата, с помощта на които се регулират демографските процеси. Къде е тук политиката на българската държава в този контекст?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

В случая на цялото българско общество стана ясно какво безпомощно управление имаме в тази сфера, и по тази причина продължаваме да настояваме за оставката на Валери Симеонов. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Карадайъ. Има ли реплики към изказването на народния представител? Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания? Няма заявки за други изказвания. Господин Вицепремиер, ще се възползвате ли от възможността? Думата има

и неверни оценки, определено беше предназначено да предизвика адекватна реакция. Мисля, че въпросът, който обсъждаме в Народното събрание, е достатъчно отговорен, за да бъде обсъждан по този начин. Всъщност той трябва да бъде обсъждан, а не да бъде използван политически, така че на последното изявление отговор няма да дам. дам. Естествено, че имаше много упреци, имаше и много верни констатации и анализи. Няма да вляза в полето на анализиране на демографската криза – тя беше много добре осветлена от представители на всички политически сили, които се изказаха, за което благодаря. Действително това е един от най-тежките проблеми на съвременна България.

Това просто не е сериозно! Няма как процеси, които се развиват и се формират, бих казал, не с десетилетия, а петдесетилетия, да бъдат причинени или да бъдат обуславяни от управление в продължение на шест месеца. Това просто няма как да стане! Това също причислявам към изказванията и квалификациите с политическа насоченост, на които не трябва да се обръща особено внимание. Подминавам също така подхвърлянето, че едва ли не – момент да видя точния израз израз – „демографията трудно може да бъде решена с мерки, взети в джунглата на това управление“. Господин Гьоков, това най-малкото е некоректна квалификация, защото

отговорното управление на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ извърши немалко и ще се опитам да Ви го припомня. В момента, в който Ви стане безинтересно, по шума ще преценя, ще спра с изложението. Ще говоря конкретно, точно по Програмата за управление, която сме приели и по която работим. Приоритетите и мерките, които са свързани с демографията: Приоритет 6: Ограничаване на негативните демографски тенденции, в това число повишаване на раждаемостта, намаляване на младежката емиграция, балансирана миграционна политика, съобразена с потребностите на българския пазар. Нарастващите негативни тенденции са свързани най-вече със следните три обстоятелства – бяха изредени: ниска раждаемост, висока смъртност, емигриране. Емигриране! Емигриране! Правителствената политика е насочена към овладяване на негативните демографски процеси. Цел 19: Забавяне на въпросните негативни демографски процеси и намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал. Мярка 81: Оценка на изпълнението на мерките в актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г. в контекста на противодействие на демографска катастрофа – мярката се изпълнява. Как?

В процеса на подготовка е изготвянето на Методика за оценка на изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България. Най-вероятно този документ ще Ви бъде представен във връзка с исканията за решение. Мярка 83: Адаптиране на социалните системи и секторните политики към демографската промяна – мярката се изпълнява. Провеждат се консултации на централно и регионално ниво по координиране и синхронизиране на усилията и плановите ресурси на ведомствата за изпълнение на демографската политика и за адаптиране на социалните системи и секторни политики към демографска промяна. Взима се участие в регионални съвети за развитие, кръгли маси, семинари по синхронизация на мерките в различните секторни политики. В периода 13 – 17 ноември е проведена експертна работна среща за учредяване на транснационална експертна демографска мрежа в рамките на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Включени са страните България, Македония, Сърбия, Турция, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Албания, Косово, Босна и Херцоговина, Босна и Черна гора. Срещата е в изпълнение на ангажиментите, заложени в съвместна декларация на министрите на труда и социалните политики, приета на международната конференция на тема: „Посрещане на демографските предизвикателства в страните, участници в процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа“, проведена в София през месец май миналата година. Цел 23: Насърчаване на активния живот на възрастните хора. Мярка 92: Разработване на национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора – мярката се изпълнява. Разработен е проект на Национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България. Предстои актуализиране на проекта във връзка с получаването на нова статистическа и административна информация, след което ще бъде предоставен за обсъждане на заинтересованите ведомства и организации. Проектът на Националната стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България ще бъде внесен за приемане също с решение на Министерския съвет. Мярка 93: Постепенно изграждане на Индекс на активния живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво –мярката се изпълнява. Индексът на активния живот на възрастните хора е инструмент, създаден от експерти на Европейската комисия и на Икономическата комисия на ООН за Европа за сравнителни анализи и бъдещи партньорски проверки в държавите – членки на Европейския съюз, в отговор на процеса на стареене на населението изготвянето на пътна карта за въвеждане на Индекса, което ще доведе до подобрение на демографската политика на национално и регионално ниво. Мярка 94: Разработване на двугодишен доклад за степента на отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора 2012 – 2030 г. в секторните политики – мярката се изпълнява. Разработен е двугодишен доклад за степента на отразяване на националната Концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в секторните политики за периода 2015 – 2016 г. Внесен е за съгласуване по чл. 32 на 6 ноември 2017 г. Предстои приемането му с решение на Министерския съвет в средата на месец декември 2017 г. Прескачам по-незначимите мерки, акцентирам само върху по-сериозните със съответната резултатност. Увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока производителност на труда. Цел 26: Повишаване предлагането на подготвена съгласно потребностите на работодателите работна сила. Мярка 102: Обучение с бюджетни средства на най-малко 50 хиляди безработни говоря за четирите години на управление – по списък с търсени от работодателите професии, изготвен на база информация от регионалните комисии по заетостта и разработените средносрочни прогнози за търсенето и предлагането на труда – мярката се изпълнява. Само през периода месец януари – месец септември 2017 г. са обучени 10 490 безработни лица. Мярка 103: Обучение със средствата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ най-малко на сто хиляди търсещи работа и неактивни лица от уязвими групи на пазара на труда мярката се изпълнява. В операция „Младежка заетост“ са включени общо 13 897 лица. От тях в стажуване са включени 3 956 лица, като 1 022 лица са останали на работа при същия работодател. В обучение по време на работа са включени 9 941 лица, като 5 768 са лицата, успешно завършили обучение и останали на работа при същия работодател. заетост за младите хора“ е осигурена заетост на 18 341 лица. От тях в директна заетост са включени 17 735 лица, в заетост след преминаване обучение са включени 606 лица. До момента по схемата са издадени общо 1 722 ваучера за придобиване на професионална квалификация и ключови компонентности. По операция „Обучение и заетост“ в директна заетост са включени 8 194 лица, издадените ваучери за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация и ключови компонентности са за 1424 лица. Включени в заетост след вече преминатото обучение са 373 лица. В операция „Ново работно място“ са включени 4 748 безработни и неактивни лица. Към момента броят на безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, е 37, а тези, които при напускане на операцията са придобили квалификация са 170. В операция „Активни“ са включени 3238 броя неактивни участници на възраст от 15 до 29 години, които са извън обучение и/или образование. От тях към момента 826 броя при напускане на операцията са ангажирани с образование, обучение, получават квалификация или имат работа, включително като самостоятелно заети лица.

от които за изучаване на чужди езици – 3 977, дигитална компетентност – 1575, процедури по обучение на заети лица и специфично обучение са в процес на оценка към настоящия момент. Цел 27: Повишаване на предлагането на работна сила и намаляване на „резерва“ от работна сила (неактивни, в това число обезкуражени и продължително безработни лица)“. Мярка 107: Изменения и допълнения в Закона за насърчаване на заетостта за осигуряване на действени мерки за активиране на безработните и неактивните лица и повишаване на ефективността на субсидарната заетост въз основа на резултатите от проведената през 2017 г. нетна оценка на ефекта на активната политика на пазара на труда – мярката се изпълнява.

Предстои провеждане на конференция и обсъждане с оглед формулиране на предложения за изменение и допълнение на нормативната уредба с цел включване на мерки за активиране на безработните и неактивните лица и повишаване ефективността на субсидарната заетост. Мярка 108: Сключване на Споразумение за интеграция в заетост с всяко продължително безработно лице след профилиране на продължително безработните; Осигуряване на заетост на първичния пазар на продължително безработни лица на работни места, съобразени с потребностите и възможностите на безработното лице и с подкрепата на наставник, осигуряване на обучения за заемане на наличните свободни работни места в региона – мярката се изпълнява. Сключването на споразумение за интеграция в заетост с всяко продължително безработно лице е включено в правилника за прилагане с изменение и допълнение от 20 от 20 октомври 2017 г., като през периода януари – септември 2017 г., е осигурена заетост на първичния пазар на 22 202 продължително безработни. Мярка 112: Осигуряване на подкрепена заетост най-малко на 3 хиляди безработни лица с трайни увреждания – мярката предстои да бъде изпълнена, като за изпълнението на два пъти бе обявено обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на подкрепата за заетостта на безработни лица с трайни увреждания“. В предвидения и обявения срок за получаване на офертитакива не постъпиха, поради което изпълнението на мярката не е започнало.

мярката се изпълнява. През месец април Фонд „Мениджър на финансовите инструменти в България“ откри процедура с 13 обособени позиции по възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент“ за микрокредитиране със споделен риск и така нататък, Мярка 115: Повишаване на ефективността на програмите и мерките за активна политика въз основа на резултатите от оценките през 2017 и 2019 г. на нетния ефект на участието на безработните в тях – мярката се изпълнява. Проведена е планираната през 2017 г. оценка на активната политика на пазара на труда, програмите и мерките. Финансира се със средства от държавния бюджет. Мярка 116: Включване в заетост по програми и мерки, финансирани от държавния бюджет на над 65 хиляди лица чрез мерки по оперативната програма – мярката се изпълнява. През периода месец януари – месец септември 2017 г., в заетост по програми и мерки, финансирани от държавния бюджет, са включени над 25 403 безработни. Виждам, че интересът не е особено голям. Прескачам няколко страници. В заключение още веднъж искам да обобщя, въпреки липсата на някакъв сериозен интерес от задалите въпроса, че за изминалите шест месеца правителството е вложило сериозни средства от бюджета и е предприело доста значими мерки по ангажирането на безработни лица, по осигуряването на преквалификация. Изложих Ви цифрите. Става въпрос за десетки хиляди хора. Също така при отговора на въпроса на господин Гьоков в миналия петък разясних и мерките, които са извършени и които не са били извършвани до момента в продължение на 27 години, а това е по обезпечаване на работна ръка на трудовия пазар. В заключение, ако позволите, да направя обобщение, че въпросът с решаването на демографската криза въобще не е прост и елементарен и по никакъв начин не може да се обвърже пряко с доходите на населението, защото статистиката от изложените факти от моите колеги например за Унгария показва, че заплащането на еднократна сума от 32 хиляди евро на всяко трето дете в Унгария за последните четири, пет години не е донесло кой знае какво. Донесло е повишение на раждаемостта с част от процента. Мярката, която се прилага в Русия, за последните 10 години също не е донесла особено значим резултат. Общата тенденция за намаляването на населението, за отрицателните тенденции в демографските процеси, е характерна за всички развити държави, включително и най-развитите. Следователно, много трудно е да бъде изработена обща работна стратегия. Ще разчитам и на Вашето съдействие, но все пак искам в заключение да Ви обърна внимание, че тенденцията за демографски срив, която коментираме, всъщност не е от вчера, не е от 6 месеца, не е от 6 години, е само и от периода на прехода, както беше намекнато в едно от изказванията, че едва ли не пазарната икономика е обърнала тенденцията. Не е така! Мога да Ви дам пример със статистиката

С други думи, за 10 години тенденцията е била около минус 2,3%. Като умножите по тези изминали 27 години, се получава точно толкова, колкото трябва да се получи към настоящия момент – около минус 5%, което означава, че това е една трайна тенденция в българското общество. Трайна тенденция, която определено не се влияе от това дали има преход от пазарна към планова и не знам си каква икономика. Това казва статистиката. В заключение, очаквам гласуването на Решение от Народното събрание. Ние сме Ваши служители и ще си свършим работата така, както я възложите. Благодаря Ви.

„Воля“ има 5 минути, независим представител – също така. Не виждам заявки да се използват току-що докладваните времена. Има ли желаещи за изказвания? Няма. Обявявам разискванията за приключили. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата – предстои гласуване на трите проекта за решение и една поправка, предложена от господин Гьоков.

подлагам на гласуване предложението за поправка в Проекта за решение на БСП с вносител господин Георги Гьоков – срокът, който е заложен в т. 1 „31 ноември 2017 г.“ да бъде променен на „15 декември

не е прието. Преминаваме към гласуване на трите проекта за решение по реда на тяхното внасяне в Деловодството на Народното събрание.

октомври 2017 г., от народния представител Георги Гьоков към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната РЕШИ: Ι. Възлага на Министерския съвет в срок“ – така е записано, съжалявам, ще го прочета – „до 31 ноември“…

Анализът да съдържа и причините за влошаването на демографските показатели. ΙΙ. Едновременно с анализа по т. Ι, Министерският съвет: съвет: 1. Изготвя и представя пред Народното събрание оценка за въздействието на нормативната уредба и основните национални, регионални и/или секторни стратегии, програми, планове и политики за преодоляване на демографските проблеми. 2. Формулира и представя пред Народното събрание действията и мерките в краткосрочен и средносрочен план за преодоляване на демографската криза в Република България, включително адаптиране и/или разширяване на обхвата на действащи такива. 3. Разработва и представя пред Народното събрание интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики.“ Моля, режим на гласуване.

2017 г. от народния представител Георги Гьоков към заместник-министър председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната Народното събрание на основание чл. 90,

2017 г. да изработи и внесе в Народното събрание краткосрочни и дългосрочни мерки в рамките на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на неселението в Република г.). 2. Министерския съвет в срок до 31 март 2018 г. да представи в Народното събрание информация за изпълнението на Плана за 2017 г. на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.“ Вносители са Мустафа Карадайъ и група народни представители. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към гласуване на трите проекта за решение

2017 г. от народния представител Георги Гьоков към заместник-министър председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ:

да изготви и внесе в Народното събрание Отчет за изпълнение на дейностите по мерките за преодоляване на демографската криза в Република България от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г.

Вносители: народни представители от парламентарната група на партия ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Режим на гласуване.

Гласували 190 народни представители: за 105, против 2, въздържали се 83. Предложението е прието, а с това и Решението, с което Ви запознах. С това се изчерпва дневния ред за днес. Следващо пленарно заседание, съгласно взетото днес решение, е извънредно – на 21 ноември 2017 г., вторник, от 14,45 ч. Закривам заседанието.